Nyt seuraa puhemiehen vaali, joka toimitetaan Suomen perustuslain 34 §:n 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä noudattaen. Vaali toimitetaan umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Pyydän huomauttaa, että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella ja tarvittaessa myös etunimeä käyttäen. Avustajiksi äänestyslippujen tarkistamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Matias Marttinen, Juho Eerola, Kim Berg ja Antti Kurvinen.

Arvoisat edustajat, äänestyslaput eivät täsmää äänestäneiden edustajien määrään, joten joudumme ottamaan uusintaäänestyksen. Todella toivon, että katsotte, että lappuja on vain yksi, kun äänestätte, koska ne laput ovat tiukasti toisissansa, ja myös varaudutte siihen äänestämiseen sillä tavalla, että mietitte, missä kohtaa aakkosia olette, jotta saadaan tämä äänestys rivakasti menemään. Kun

rivakasti menemään. Kun tässä tuli vielä uusia edustajia saliin, niin sanon uudelleen sen, että äänestyslippujen määrä ei täsmää äänestäneisiin henkilöihin. Ja pyydän todella, että olette tarkkana sen suhteen, että jätätte vain yhden lapun uurnaan tarkistatte sen, ja varaudutte myös siihen, missä kohtaa olette aakkosissa, jotta saadaan nopeasti tämä äänestys uusittua. Äänestys suoritetaan samoin kuin edellinen äänestys, umpilipuin.

Kun edustaja Halla-aho on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden 2023 valtiopäivien jäljellä olevaksi ajaksi.

N/A Content: Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Ensimmäinen varapuhemies Juho Eerola on valtioneuvoston tultua nimitetyksi ja siitä eduskunnassa aiheutuvien järjestelyjen vuoksi